ima ovlašćeni predstavnik poslaničke grupe PUPS, narodni poslanik Hadži Milorad Stošić. Izvolite. **Hadži Milorad Stošić** Zahvaljujem.Poštovana predsedavajuća, uvaženi ministre, dame i gospodo narodni poslanici, poštovani građani Srbije, pred nama je objedinjena rasprava seta zakona kojima se uređuju određene oblasti koje detaljnije regulišu određenu problematiku u odnosu na prethodne tekstove ili na prethodne zakone.Iz paketa zakona koji su objedinjeni u današnjoj raspravi smatram da su dva zakona od većeg značaja za šire slojeve našeg građanstva. Pre svega, mislim na Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o posebnim uslovima za realizaciju projekta „Izgradnje stanova za pripadnike snaga bezbednosti“. Ove izmene i dopune treba da otklone određene nedorečenosti trenutno važećeg teksta ovog postojećeg zakona.Kao što svi znamo, kada je ovaj zakon bio usvajen pre nekoliko godina, njegova osnovna namera bila je da se reši izraženi stambeni problem kod naših vojnika i policajaca, kao i veterana ranijih ratova sa nerešenim stambenim problemima, problemima, odnosno stambenim pitanjima.Praktična primena pokazala je da je neophodno izvršiti određene korekcije zakonskog teksta, kako bi on zaista ispunio ovu svoju osnovnu svrhu, a ne da se pretvori u nešto sasvim drugo i nečasno, u osnovi da je svojstven osećanju časti koji ima najveći broj pripadnika snaga bezbednosti.Stoga mislim da je dobro što se izmenama zakona najpre pojašnjava da pravo da konkurišu za ove stanove neće imati oni koji su nakon 1. juna 2018. godine, kada je osnovni tekst ovog zakona stupio na snagu, u svom vlasništvu već imali određeni određeni odgovarajući stan, pa ga zatim prodali ili na drugi način otuđili.Takođe, precizirano je da ovo pravo neće imati oni koji u svom vlasništvu već imaju odgovarajući deo porodične stambene zgrade ili deo stana, odnosno etažne svojine, jer je logično da takvi slučajevi ne treba da budu obuhvaćeni pogodnostima koje su ponuđene u ovom zakonu i da stiču dodatne nekretnine.Drugo poboljšanje učinjeno je u članu 5. gde je u odnosu na postojeće odredbe još detaljnije pojašnjenje ko ima pravo da konkuriše za stanove u Beogradu i Novom Sadu. I ova poboljšanja treba podržati, s obzirom da se zna da se stanovi iz ovog programa grade i prodaju po ceni koja je u ovim gradovima niža, i to dosta niža od tržišne, pa se zato moraju postaviti takva pravila koja će omogućiti da do tih stanova zaista i dođu oni koji službuju u tim mestima i kojima su oni zato zaista životno potrebni.Kao treće pozitivne promene u ovom predlogu vidim to što se predviđa povećanje minimalne kvadrature stambene površine stanova koji će se graditi i to je kvadratura najmanja 46 metara kvadratnih, odnosno u strukturi jednoiposobni stanovi. Ova stambena površina već prejudicira da će za takve stanove konkurisati oni koji planiraju ili već imaju porodice i decu, a upravo stambeno zbrinjavanje takvih kadrova mora biti na prvom mestu umesto zidanja garsonjera za samce, odnosno manje nefunkcionalne stanove za porodicu.Naposletku, dobro je što se ovim izmenama planira da investitori prilikom izgradnje mogu imati i privredna društva koje će osnovati Republika Srbija i da će ona moći da prihoduju i od izgradnje dodatnih lokala i garaža u sklopu ovih kompleksa koji će verovatno biti u tržišnim cenama.Promene

da bi trebalo polako misliti i planirati i o tome da se ovakvi programi prošire i na ostale zaposlene u javnom sektoru, pa i na sve mlađe bračne parove sa decom.Želim mi svojevremeno da smo mi svojevremeno pre dve decenije u sklopu projekta obnove zemlje imali ambiciozno zamišljen program stanogradnje za kadrove mlade bračne parove, koji se odnosio odnosio ne samo na velike gradove i na većinu opštinskih sedišta. Sama činjenica proširenja gradnje u malim opštinama smanjila bi pritisak na veće centre, a samim tim, smanjilo pražnjenje malih opština.Ako opština.Ako takav program u ono vreme nije mogao da se na pravi način i na vreme realizuje iz različitih razloga, pre svega teške ekonomske situacije i nestabilnosti, to ne znači da se takve dobre ideje ne bi mogle sada realizovati kada ekonomski stojimo daleko bolje i kada je situacija mnogo stabilnija.Ono što je još važnije, želim da istaknem, a to je da ministar Ministarstva za brigu o selu Milan Krkobabić više puta je isticao u svojim nastupima potrebni stanovi za stručnjake i mlade bračne parove na selu, ako hoćemo da ono oživi. A, inače, oživljavanje sela Srbije je jedan od osnovnih prioriteta koji bi trebalo u narednom periodu da bude.Mislim da i tu država treba da krene u planiranje jednog ozbiljnog programa obnove stambenog fonda po selima, jer se može primetiti primetiti da iako na selima ima dosta praznih kuća koje bi mogle da se otkupe za ovakve potrebe, često je reč o objektima starim po 50-ak i više godina, koji teško mogu da zadovolje savremene standarde stanovanja ili im je potrebna temeljna sanacija, a to je posebno izraženo baš u onim sredinama, pre svega na jugu i jugoistoku Srbije, u brdsko-planinskim mestima i u pograničnim područjima gde je situacija najkritičnija.Po

činjenica, kada govorimo o snagama bezbednosti, izgradnjom određenog broja stanova u tom pograničnom području i zapošljavanjem ili dodelom nekim mladim bračnim parovima, automatski podižemo i nivo bezbednosti u tim područjima.Ovo

Zato je neophodno da se tom ministarstvu omogući suštinska mogućnost njegovog delovanja, a pre svega planiranje većeg budžeta za Ministarstvo za brigu o selu u nekom narednom periodu.Drugi važan zadatak iz ovog paketa je Predlog zakona o metrou i gradskoj železnici. Mislim da svi shvatamo da je to verovatno najvažniji komunalni i infrastrukturni projekat, pre svega za Beograd, ali i za državu Srbiju. Činjenica da su se planovi za metro počeli praviti još 70-tih godina prošlog veka, da više retko ko može pouzdano znati koliko je tih planova tačno bilo i kakvi su im bili detalji, dovoljno govori o nemarnosti, propuštenim šansama i izgubljenom vremenu koji se meri ne godinama, već čitavim decenijama koje su prošle, dok je glavni grad rastao i razvijao se uz ogromno ograničenje i lošeg javnog prevoza njihovih građana.Vlada ove koalicije je prva koja je nakon proteklih pola veka napokon rešila da se ozbiljno uhvati u koštac sa ovim problemima i koja je pokazala da ta volja da se ovo pitanje zaista reši neće biti kratkog daha, već imamo prilike da vidimo da se u tom pravcu već prave projekti, planska i tehnička dokumentacija, da se traže strani partneri sa iskustvima iz ove oblasti i da se već rade i određeni početni poslovi.Posebno poslovi.Posebno mi je drago što je malopre ministar istakao da se radi i sarađuje sa državama koje imaju veliko iskustvo upravo u ovim poslovima.

ova dva zakona, po meni, težište u ovoj objedinjenoj raspravi Predlog zakona o elektronskom dokumentu koji predviđa mogućnost kreiranja elektronskog potpisa i pečata na daljinu i izdavanje kvalifikovanog elektronskog sertifikata putem identifikacije na daljinu, što do sada nije bilo moguće, budući da je bilo predviđeno obavezno fizičko prisustvo, kome se izdaje sertifikat. Ove izmene su značajne u smislu lakšeg i bezbednijeg odvijanja pravnih poslova i trgovine.Predlog

što će biti od značaja za oživljavanje i bolju eksploataciju rečnog saobraćaja kao privredne grane. Kada govorimo o javnom-privatnom partnerstvu, neophodno je taj odnos regulisati strogim pravilima funkcionisanja kako ne bi bili slučajevi zloupotrebe, kao nekad u nekom ranijem periodu kod privatizacije.Pošto smatramo da se radi o dobrim zakonskim predlozima, poslanička grupa PUPS - „Tri P“ će u danu za glasanje dati svoju podršku za njihovo usvajanje. Takođe, poslanička grupa „Tri P“ će u danu za glasanje podržati i ostale predloge i zakonska rešenja razmatrana na ovoj sednici i glasati „za“. Zahvaljujem se na pažnji. Zahvaljujem se ovlašćenom predstavniku poslaničke PUPS – „Tri P“.Reč ima ovlašćeni predstavnik poslaničke grupe Aleksandar Vučić – Za našu decu, narodna poslanica Katarina Rakić. Zahvaljuje, gospođo Kovač.Poštovani ministre, dame i gospodo narodni poslanici, na dnevnom redu današnje sednice nalazi se set zakona iz oblasti Ministarstva građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture, kao i jedan zakon koje je predložilo Ministarstvo trgovine, turizma i i telekomunikacija.Sada zaista ne mogu da govorim ni o čemu što ima veze sa građevinarstvom i infrastrukturom, a da pre toga ne navedem šta je sve to do sada urađeno u oblasti infrastrukture. Znate kako kaže naš narod – na dobro se čovek vrlo brzo i lako navikne, pa zaboravi kako je to bilo do sada.Zamolila bih sve moje kolege da redovno ponavljamo šta je to sve urađeno, posebno u oblasti infrastrukture, jer se zaista imamo čime pohvaliti, pohvaliti, imamo se čime ponositi, a kao što kažem naš narod brzo zaboravi.Što se tiče infrastrukture i najznačajnijih puteva koji su završeni i pušteni u rad, znači predati građanima Srbije na upotrebu, od 2012. godine pa na ovamo su sledeći putni pravci: autoput „Miloš Veliki“ ukupne dužine 120,5 kilometara; zatim Koridor 10 – istočna deonica, deonica Niš-Dimitrovgrad, ukupne dužine 87 kilometara, zajedno sa ovim putem pušten i je i nekomercijalni put

Dobanovci i Batajnica, kao i most Ostružnica. Pored ovih puteva, rehabilitovano je i preko 410 kilometara puteva je unapređena bezbednost saobraćaja.Kada

jako značajno zvuči kada bi se radilo o nekom lokalnom i magistralnom putu, ali ne. Ja govorim o 315 kilometara autoputeva u svom punom profilu i sa svom pratećom infrastrukturom. Sve je to pušteno, završeno i predato građanima Srbije u upotrebu.Sada ću vam pročitati na kojim deonicama se trenutno radi, koje deonice se trenutno grade i koje su deonice trenutno u projektovanju, a kada saberemo ukupnu dužinu tih deonica, koje su u pripremi, koje se trenutno rade, njihova ukupna dužina iznosi čak 1.090 To su sledeće deonice: Moravski koridor, deonica Pojate-Preljina, ukupna dužina 110 kilometara.Malopre sam pročitala koji su to putevi urađeni u Srbiji. Kada pogledate šta sam sve pročitala, praktično vidite da danas Srbija ima puteve i kroz istočnu i kroz zapadnu Srbiju i ono što zaista nedostaje jeste ta neka sprega koja će povezati puteve unutar Srbije i Moravski koridor. Upravo to i treba da predstavi, treba da napravi jednu sponu između Koridora 10 i Koridora 11. Njegov završetak je planiran za 2023. godinu.Ono što je interesantno jeste da se trenutno, što se tiče izgradnje ovog putnog pravca, radi istovremeno na 24 lokacije. Mislim da se ovako nešto nikada do sada nije dešavalo, a još jedan interesantan podatak jeste da je 12. maja ove godine na svih 24 lokacije radilo ukupno čak 1.002 radnika i 400 jedinica mehanizacije. Možete li da zamislite kako to izgleda? Ja to mogu da zamislim kao jednu vojsku radnika koji rade na samo jednoj deonici.Lično, ministre, zaista želim da vam čestitam na tome, jer ste vi taj koji ste nama i građanima Srbije odgovorni za sve te puteve i želim samo da vas pozovem da nastavite ovako i dalje da radite, jer ovo je zaista nešto što će u budućnosti dati dobar deonica na kojoj se trenutno obavljaju radovi jeste autoput „Miloš Veliki“, i to na deonici Preljina-Požega. Imali smo svi priliku, bar neki od nas, da se uverimo koliko je ovaj put važan. Pre 15-ak dana imali smo katastrofalne gužve, katastrofalne kolone i ja sam bila jedna koja se zadesila u toj koloni, čak 6,5 kilometara je bila duga kolona. Tada sam se setila, kada sam bila na otvaranju tog puta 2016. godine, ljudi iz opozicije su govorili kako je taj apsolutno promašio i svoju lokaciju, odnosno projektovanje na mestu gde ne treba da bude put, kako taj put u budućnosti neće imati automobile, uopšte neće biti korišćen. Prvo da kažem da nismo mi ti koji smo projektovali taj put. Taj put je projektovan mnogo pre nego što smo mi preuzeli vlast. Mi smo taj put završili, iako su neke deonice već bile urađene, zastarele, pa su morale biti obnovljene, a to da li nam je neki potreban ili ne, zaista ne bih komentarisala. Svaki put nam je potreban, a sama potreba za ovim putem se pokazala pre 15-ak dana. Nadam se da će završetkom ovog puta, dalje do on zaista dobiti svoj puni kapacitet, da gužvi više neće biti, a od Ministarstva smo dobili obećanje da je završetak tog puta do Požege planiran do kraja januara naredne godine, iako su rekli da ova deonica nije tako duga, u izvođačkom delu izgradnje izgradnje predstavlja jednu jako ozbiljnu i zahtevnu deonica.Sledeći put koji je u izgradnji jeste Fruškogorski koridor, 1. maja ove godine kopanjem dvocevnog tunela Iriški venac koji će biti dužine 3,5 i 3,6 kilometara, počeo je sa izgradnjom Fruškogorski koridor.Inače, ovaj dvocevni tunel kada bude završen biće najduži tunel u Srbiji i on zaista treba da predstavi jedan izuzetno važan ekološki projekat zato što sav saobraćaj iz Iriškog venca treba da se skrene kroz kroz tunel i ubuduće neće biti uopšte dozvoljen prelazak motornog saobraćaja preko Iriškog venca zato što će zaista veoma doprineti boljom, odnosno doprineti zaštitom životne sredine na ovom prostoru.Inače, završetak radova na Fruškogorskom koridoru planiran je za godine. Želim samo da pomenem da je ovo deonica koja je planirana da ima četiri trake, širine po 3,5 metara što će značiti da će ovo biti deonica na kojoj će prosečna brzina biti između 60 i 100 kilometara.Pored ovih koridora, takođe se trenutno radi na izgradnji brze saobraćajnice Ruma - Šabac - Loznica u dužini 77 kilometara, zatim autoput Kuzmin - Sremska Rača sa mostom preko Save dužine 18 kilometara, zatim brza saobraćajnica Iverak - Lajkovac i takođe se izvode radovi na obilaznici oko Beograda završena je deonica od Ostružnice do Orlovače.Inače, kao što većina od nas zna, izgradnja ove deonice trajala je gotovo trideset godina i jeste ona i bila komplikovana za rad i probijena su dva zahtevna tunela, iako ta deonica nije bila jako dugačka iznosila je osam kilometara, mi smo uspeli konačno da završimo i da je i da je pustimo u rad.Pa, evo, sada kada sam pročitala sve ono o čemu se trenutno radi i sve ono što je završeno, svima nama treba da bude jasna rečenica kada Aleksandar Vučić, predsednik Srbije, kaže: "Podigli smo zemlju iz pepela, glavu dajem, Srbiju ne dajem!"Verujem da se mnogi od nas sećaju kako je Srbija izgledala 2012. godine. Ako se neko možda i ne seća, evo ja bih podsetila. Godine 2012. Srbija je izgledala kao oronula kuća koja se nalazi na vetrometini, potpuno opustošena. Još kao takva, bila je zadužena po mnogim osnovama i to zadužena čak i na 38 godina.E, sad, lako je biti dobar domaćin kada preduzmete punu kuću, lako je biti domaćin kada imate sve, a teško je biti u ovakvoj kući kakvu smo mi preuzeli 2012. godine. Zaista, još jednom želim da kažem da na lepo je lako se priviknuti, ali nemojte da zaboravite kako je to bilo pre 2012. godine.Moj jedan od kolega koji je pre mene govorio, gospodin Mrkonjić, reče: "Pa radili smo, nije da nismo radili". A ja sada želim da podsetim, da, radili su, nije da nisu. Nije da nisu radili, ali kako su radili? Radili su iz njive u njivu. Imali smo deonice koje su vodile iz nigde u nigde, pa smo imali situaciju da su se projektanti žalili da nisu oni krivi, krivi su izvođači radova, a izvođači radova su govorili, ne krivi su projektanti, pogrešno su projektovali. A između krivice jednih i drugih najviše su ispaštali građani Srbije zato što su upravo od njihovog novca, odnosno svojim novcem plaćali su upravo te deonice koje niko nije koristio na kojima se nije naplaćivala putarina. Međutim, iza takve deonice koje su vodili iz nigde u nigde, iz njive u njivu, država Srbija je morala plaćati održavanje.Znači, jedan potpuni, potpuni besmisao, znači imate put koji se ne koristi, koji ne služi ničemu, a od novca građana Srbije plaća se održavanje takvih puteva.Međutim puteva.Međutim nije sve tako strašno. Ja evo moram da navedem da smo prošlosti imali jedno, u građevinskom smislu, svetsko čudo. E, sad kad kažem u građevinskom smislu možda čak i nije u građevinskom više koliko nas je to čudo koštalo.Meni je drago da je gospodin Momirović ministar pomenuo na početku Đilasov most, most preko Ade, ja bih želela da vas podsetim da to ne zaboravimo i o tom mostu bih volela češće da govorimo i češće da se podsećamo tog svetskog čuda koje postoji u Beogradu.Znate, to je most koji nema ni kilometar, ima 964 metara. Taj most je koštao građane Srbije, građane Beograda kao polovina Moravskog koridora. Moravski koridor ima 110, tačnije planirano je da ima 110 kilometara. Znači 55 kilometara će koštati nešto što je u Beogradu koštalo čak ni kilometar.E, sada, možda će neko reći: "Da, ali to je most, možda ima drugačije projektovanje, možda je put lakše graditi", ja bih sad napravila još jedno poređenje. Postoji jedan most, u stvari više nije most, više liči na vijadukt, u stvari tako se i zove, vijadukt "Milau", mislim da se čita, i nalazi se u Francuskoj, e taj vijadukt je dug 2,5 kilometara. Znači, umesto ovog Đilasovog koji nema kilometar. Znači, skoro jedan i po put je veći.I taj vijadukt ima šest pilona za razliku od ovog Đilasovog jednog, da kažem pozlaćenog, ili ne znam kako da ga nazovem i ovaj Vijadukt je čak za 23 metara viši od Ajfelovog tornja i zaista predstavlja jednu najvišu građevinu u Francuskoj i zaista predstavlja jedno od svetskih čuda. Ali, gle čuda, i taj takav vijadukt koji je skoro duplo i jedan i po put duži i ima šest pilona za razliku od Đilasovog jednog i toliko je visok koštao je čak 50 miliona evra manje.Pa, ja ipak mislim da je graditelj ovog našeg mosta onda sa pravom, verovatno, uplatio sebi višemilionsku nagradu u evrima na Mauricijusu, jer ovako jedno svetsko čudo zaista je trebalo isfinansirati novcem građana i Beograda i Srbije, jer za samo tu razliku od 50 miliona, a ja verujem da je za ovaj jedan njegov most, da se razumemo građanima Beograda trebaju mostovi, da je bilo sreće da je napravio umesto tog jednog pet jeftinijih mostova, jer ovaj jedan njegov koji je postavljen bez pristupnih saobraćajnica, svi ćemo se složiti, apsolutno nije imao smisla.Ali, ne moramo mnogo tražiti odakle silni milioni uplaćeni kao nagrada na svom računu na Mauricijusu evo ovde možemo, pa bar ovu razliku od tog mosta, od tog vijadukta u Francuskoj, možemo naći bar tih 50 miliona evra, ja verujem da je razlika drastično veća.Meni je žao samo što su građani Srbije, građani Beograda bar za tu razliku od tih 50 miliona mogli da dobiju bar 50 vrtića, 50 škola, bolnica, ali dobro. Ja sam sad navela samo primer kako smo mi radili, kako su oni radili, pa građani Srbije mogu da vide vide jasnu razliku.Što se tiče dalje zakona na današnjem dnevnom redu, nalazi se zakon, odnosno izmene Zakona o planiranju i izgradnji. Ja sam više puta govorila o tome da sam uvek za to da se loši zakoni menjaju, da kada primetimo u primeni nekog zakona da postoje nelogičnosti ili da njegova primena ne donosi dobro građanima Republike Srbije, da se primeni, da se pristupi izmeni i dopuni zakona, a ne da loši zakoni budu na snazi samo uz izgovor da je loše da se stalno rade izmene i dopune donetih zakona.Zakon o planiranju i izgradnji prvi put je donet 2003. godine i ja lično i odgovorno mogu da kažem da je to najgore napisan zakon ikada. A sada ću vam objasniti zbog čega. Bivši režim je ovaj zakon pisao na način da ste imali u jednom istom planskom dokumentu situaciju da u jednom delu dozvoljavate da građanima koji su nelegalno gradili objekte, te objekte i legalizuju.Znači, taj zakon je u prvom svom delu propisao na koji način građani mogu da legalizuju svoje nezakonito sagrađene objekte, a dalje u tom istom zakonu iz 2003. godine dalje u odredbama kaže da je građenje bez građevinske dozvole krivično delo koje se sankcioniše čak kaznom zatvora.Sad, ja mogu to da tumačim na dva načina. Ili neko ko je to pisao apsolutno nije vodio računa o tome, što je zaista strašno. Znači da su građani praktično imali da potrče da legalizuju svoj objekat dok ih inspekcija ne stigne, pa onda idu u zatvor, što je po meni onako strašno. Ili je ovaj zakon u stvari pisan tada za određene investitore da stignu da urede neke svoje objekte koje su nelegalno radili i gradili, ali ali ne želim ja na takav način ni da razmišljam.Kako god bilo, Ustavni sud je 2009. godine je ovaj zakon i oborio i u više navrata smo mi pokušavali da u ovaj nered uvedemo red. Međutim, iz ove pozicije sada svakako mogu da kažem da ovaj zakon ne da je promašio svoj razlog donošenja, nego da je nažalost uveo jednu potpunu pometnju među građanima, da građani Srbije više nisu znali šta je to legalizacija, šta je to nova gradnja, za šta im treba treba dozvola za gradnju, za šta im treba upotrebna dozvola.Tako da, zaista, kažem, više puta smo pokušavali, i donošenjem Zakona o legalizaciji i donošenjem Zakona o ozakonjenju da dovedemo ovaj deo u red. Međutim, ja mislim da je Zakon iz 2003. godine o planiranju i izgradnji upravo taj koji je odgovoran za građevinski haos koji imamo danas.Ono što smo negde uspeli, i ja sam zaista srećna zbog toga, to je, ovaj zakon iz 2003. godine oborio je Ustavni sud, da smo mi jedan potpuno novi Zakon o planiranju i izgradnji doneli 2014. godine i taj zakon je zaista dao dobre efekte efekte i mi smo tim zakonom predvideli uvođenje objedinjenje procedure, znači smanjili smo građanima Srbije jednu šetnju po raznim šalterima. Zaista možemo videti da je Srbija jako napredovala. Pre svega pokazatelj je vrlo jasan, Srbija se danas nalazi na 9. mestu „Duing biznis liste“ Svetske banke. Inače, 2015. godine mi smo bili 88. Znači, primenom ovog zakona u ovom delu možemo videti jasan efekat.Takođe, ono što je dobar efekat i veoma brz jeste izdavanje građevinskih dozvola. Imali smo situaciju da je 2012. godine ukupno izdato 7.400 7.400 građevinskih dozvola, a da smo recimo 2019. godine imali 21.844 i čak 2020. godine 22.625 građevinskih dozvola, što znači vrlo jasan pokazatelj koliko je zakon iz 2014. godine dao efekta. Takođe, ovde imamo jedan jasan pokazatelj da čak ni pandemija korona virusa nije zaustavila kako ni izdavanje građevinskih dozvola, tako ni građevinski sektor.Ono što je takođe još interesantno jeste podatak da je 16. aprila ove godine u Srbiji bilo aktivno 75.563 Možete da zamislite šta to znači. Ne moram ja sad navoditi ekonomske pokazatelje. Možete da zamislite kada na 75.000 mesta imate bar po 10 radnika. Neko donosi materijal za gradnju na tih 75.000 gradilišta, neko će kasnije opremati te stanove, te zgrade, ljudi će raditi. Ekonomski podaci su veoma jasni.Danas

da citiram reči predsednika Vučića – podigli smo zemlju iz pepela. Ja želim da kažem svim mojim kolegama koje su ovde danas sa nama i koji su učestvovali i prethodnih godina u donošenju raznih zakona da mi trebamo da budemo ponosni ponosni zbog ovoga, da trebamo da budemo ponosni, pre svega, zato što imao koga da sledimo, imamo koga da nas vodi, a imamo da budemo ponosni i na to što ćemo za budućnost svojoj deci i unucima ostaviti jednu modernu i uređenu državu. Hvala.

Pre svega želeo bih da se zahvalim, draga Katarina, na velikoj pomoći i podršci pri izradi ovih zakona, a i generalno u svom radu, zaista, mi kao članovi SNS svi smo deo jednog tima i zato je moguće da se svi ovi projekti sprovedu, sva ova čuda od projekata koja ste vi napomenuli.Samo bih dodao – mi svaki dan danas imamo preko 1.000 radnika na Moravskom koridoru. Mi svaki dan imamo preko 800 radnika na delu auto-puta „Miloš veliki“ od Preljine do Požege.Vi ste se nadovezali na ono što sam ja rekao. Osećam potrebu to još jednom da ponovim. Kad pričaju o cenama auto-puta jedan most na Adi više košta nego više košta nego ceo Fruškogorski koridor sa najdužim tunelom u Republici Srbiji, sa najvećim mostom u Novom Sadu. Most na Adi je skuplji od projekta od Preljine do Požege, sa dva tunela približno tri kilometara svaki od njih. od njih. Svaki tunel ima dve cevi po 2.800 metara i 2.900 metara. To su druga dva najveća tunela u Srbiji. Četrdeset posto deonice od Preljine do Požege su tuneli i mostovi i most na Adi je skuplji od tog projekta. Naravno da vi možete samo da se zapitate kako, o čemu se tu radi?To je jedna realnost u kojoj smo se mi našli i to su pitanja ili kritike na koje mi treba da damo odgovor. Kako da damo taj odgovor?Imajte na umu da postoji još jedna tema vezana za sve ove projekte koje ste pomenuli, na koje isto je nemoguće dati odgovor, kao što je nemoguće objasniti kako je most na Adi skuplji od svih ovih projekata. Jednostavno, ja to ne umem. Možda ja nemam dovoljno političkog iskustva da sada to razložim, da poentiram, da pretvorim u jedan direktni politički napad, ali zaista ne znam kako da odgovorim na taj napad, na tu kritiku. Neka građani imaju to u vidu, neka razmisle o tome. Ovi projekti o kojima mi pričamo, Moravski koridor, 110 kilometara dug, koji će spojiti Kruševac, Varvarin, pre toga Ćićevac, Trstenik, Vrnjačku Banju, Kraljevo, Čačak, i uskoro krećemo da radimo od Adrana ka Mrčajevcima, to je ovaj deo između Kraljeva i Lađevca. Otvaramo još jednu deonicu rada, 50% tog koridora je jeftinije od mosta na Adi. To su činjenice koje je potrebno neki veštiji političar da dodatno naglasi, kao što je potreban verovatno neki veštiji političar da naglasi kakav je uspeh to što ćemo krajem ove godine krenuti da radimo „Beogradski metro“ posle 50 ili 60 godina svakodnevnih ili hajde da kažem, svake godine ponavljanja da će se krenuti u rad. Nije urađeno ništa.Naravno, uvažavam sve argumente zašto nije urađeno. Potpuno poštujem. Sve ih ja razumem. Mogao bih sam da iznosim milion argumenata zašto je to teško. Mi ulazimo u taj projekat. Mi ćemo taj projekat završiti prvu liniju 2028. godine, a drugu liniju 2030. godine. Beograd će biti potpuno novi grad kada to još jedna tema, opet se vraćam na ono što sam rekao, koju stalno iznose kao kritiku na koju ne postoji dovoljno kvalitetan odgovor.

Oni su tim velikim investicijama dogurali skoro do dužničke krize. Kojim investicijama? Danas pričamo o stotinama kilometara puta koji se gradi, stotinama kilometara završenog puta, stotinama kilometara najsavremenije i najbrže pruge u Istočnoj Evropi. Ne pričamo o potencijalnom bankrotu. Mi pričamo da li će udeo javnog duga biti više od 60% ili niži od 60%.Smatramo da je veliki neuspeh ako javni dug bude 61%. Nama je cilj da bude ispod 60%. Bio je 80%. Nijedan od ovih koridora ne da nije bio u izvođenju i projektovanju, nego nije bio tema. Ko je pomenuo ikada Moravski koridor, Fruškogorski koridor. Jel neko čuo od vas pre 10 godina da je to uopšte u nekakvim planovima, da to postoji? To su novi projekti koje je lansirao predsednik Republike. To su projekti koji se rade. To su projekti koji će biti završeni 2022. godine i 2023. godine. Nijedan projekat nema kašnjenja. Svi projekti idu ispred roka.Podsetio bih te, draga Katarina, ispravio, ili dodao, kako god, da nismo mi samo završili auto-put do Čačka, nego smo i počeli auto-put do Čačka i završili ga, i sve ove projekte ćemo završiti u narednim godinama, ide nepovratno napred, i ništa više neće biti isto kao što je bilo. Nikad se više naša zemlja neće vratiti na situaciju kao pre 2012. godine. Mi svi zajedno stojimo na putu koji će dovesti ovu zemlju i u plate koje će biti iznad 900 evra, i u potpuno novu infrastrukturu i nastaviće se ovaj trend, ne samo odliva stanovništva, nego priliva novog stanovništva u Srbiju. Zato i gradimo ove stanove, zato i otvaramo svu ovu perspektivu. Još jednom hvala puno. Izvinjavam se gospođo Rakić daću vam reč.Zahvaljujem se ministru. Ali, pre toga se javio Milutin Mrkonjić da replicira na vaše izlaganje. Izvolite. **Milutin Mrkonjić** Ne zna na šta je mislila koleginica Rakić, kada je rekla da sam ja dao izjavu

2008. godine do 2013. godine kada sam ja bio ministar, počeli su i Koridor 10 i Koridor 11. Ako je na to vreme mislila, sa ponosom ističem tu deonicu, o kojoj ona govori, da je počela kao početak dugačkog auto-puta Beograd-Čačak-Bar. Stvar je strategije odakle će se početi. Ja sam ćutao par godina, nisam hteo da komentarišem, ni bivšu ni ministarku, ali sada nju moram da komentarišem, jer me vređa. Urađena je strateški izvanredno, u mandatu mome, nije bilo takvih događaja, a pošto pamtim 55 godina i radim, nek me podseti, možda ima nešto od ranije gde sam grešio, i grešio sam.Prema tome, koleginice Rakić, nije fer da govorite ovde iza mene i da mi to ne kažete, imali ste prilike na Odboru više puta da mi skrenete pažnju na to.Dakle, auto-put Beograd-Bar, ni danas ne bi krenuo da nismo sa tom deonicom krenuli 2009.

poslušati kako sam rekla. Nemam problem ni vama ni bilo kome da kažem u lice zaista šta mislim. Ali, ne može tu biti problem između vas ili nas, šta ste vi ili bilo ko drugi radili, to su stvari koje građani Srbije mogu da vide. Znači, putevi u Srbiji nisu nešto što će svako od nas sakriti i odneti. Kako su rađeni i građeni putevi u Srbiji, to građani Srbije vide i danas, a toga se sećamo i mi, toga se sećate i vi. Niko vas nije optužio da nešto dobro niste radili. Samo sam citirala vaše reči, kada ste rekli, radilo se, nije da se nije radilo. Ako u toj rečenici ima nešto pogrešno, evo, ja vam se zaista izvinjavam, ali zaista smatram da je neko ko je potrčao da vam prenese možda imao neku lošu nameru, pa, vidite onda sa tim vašim kolegom. Zaista nisam imala drugačiju nameru.Sada bih se u suštini, govorila ono za šta sam se i javila. Ministre vi ste zaista jedan pristojan čovek, i dosta tih i ne odgovarate onako možda kako bi mi ovde narodni poslanici trebali da izgovorimo i da osudimo ono šta se dogodilo sa mostom na Adi. Ne trebate vi da nam date ta pitanja, vi i mi trebamo da dobijemo odgovore kako to, jer ni nama nije jasno, kako to, jasno nam je samo kada saberemo i kada vidimo koliko, odnosno sada kada imamo priliku da gradimo i radimo i kada vidimo koliko nešto košta, sada se zapitamo, a, kako je moguće da jedan most na Adi, koji nema ni kilometar, košta više od polovine Moravskog koridora. Inače, da naglasim da je samo u projektovanju Moravskog koridora planirana čitava prateća infrastruktura plus regulacija Zapadne Morave.Znači, imamo sve to, a da ne govorim o tome da će ovaj put doprineti razvoju centralne Srbije i da će od njega imati koristi gotovo pola miliona građana Srbije. Šta imamo u Beogradu? U Beogradu imamo to da su naša deca, vaša deca, naši unuci, oštećeni za obdaništa, za škole, za bolnice, koje su mogle biti izgrađene od tog novca. Ne trebamo to da zaboravimo. Ne trebamo da ćutimo o tome. Ne trebamo da pričamo tiho, trebamo svaki dan da pričamo o tome, gde je novac građana Beograd, građana Srbije, koji je uložen u Đilasov spomenik u vidu mosta na Adi, od koga je on, odnosno od razlike u kojoj je on kao verovatno pobednik sebi naplatio značajna sredstva na svoj račun na svoj račun na Mauricijusu.Sve to meni ne smeta do onoga trenutka kada se setim da je Beograd mogao da dobije 50 obdaništa, 50 škola, 50 bolnica i mnogo toga za samo razliku od 50 miliona. Pa, eto pozivam vas samo da što više diskutujemo o ovome, da ne zaboravimo ovako nešto i da vas ministre zamolimo da možda napravimo neku radnu grupu, da ne zaboravimo, da pustimo to tako da prođe nije mala stvar. Samo da pokažemo kako mi danas radimo, a kako je to rađeno ranije. Hvala Zahvaljujem.Vreme preko vremena predviđenog za repliku oduzeto od vremena poslaničke

obaveštavam vas da će Narodna skupština danas raditi posle 18.00 časova zbog potrebe da Narodna skupština što pre donese akte iz dnevnog reda ove sednice.Pošto prijavljenih ovlašćenih predsednika poslaničkih grupa, prelazimo na listu govornika.Prvi reč ima narodni poslanik Samir Tandir.Izvolite. Poštovana potpredsednice Narodne skupštine, koleginice i kolege narodni poslanici, poštovani ministre, poštovani saradnici iz ministarstva,

zakone.Mislim da su jako važni i ono što je posebno interesantno kada govorimo oko infrastrukture, što je zahvalno i posebna čast i za nas narodne poslanike, a posebno za ministra i za predstavnike ministarstva jeste što vrlo retko u politici imate priliku da ono što radite može i da se vidi.Kada sprovodite reformu obrazovanja, građani to možda osete, možda ne osete, struka zna o čemu se radi i to je proces koji traje. Ali, kada govorite o metrou, o prugama, o brzim prugama, o autoputevima, o lokalnim putevima, to je nešto što se vidi.Ja samo želim na početku ove svoje diskusije podsetim i sebe i vas kolika je odgovornost na nama. Možda se u ovoj oblasti najbolje može videti ta izreka da mač ima dve oštrice. Znači, ako hoćemo da zaista ostanemo upamćeni, a govorio sam u nekim prethodnim svojim izlaganjima da grad iz kog dolazim, a to je Prijepolje, svi se sećaju kolege Mrkonjića, jer je on predvodeći obnovu zemlje rekonstruisao jedan most.Ja zaista želim ministre da se i vas kao ministra i nas kao narodne poslanike u ovom mandatu, svi da nas se sećaju u Prijepolju, u Pazaru, u Sandžaku i u celoj zemlji tako što smo izgradili prugu do Novog Pazara, tako što smo završili taj autoput koji će proći preko Pešteri i ići Boljaru i ka Baru i što će doprineti ekonomskom razvitku tog dela naše zemlje i što će zaustaviti iseljavanje. Ono što ne smemo da dozvolimo jeste da neki naredni mandat o nama govori i kažu – evo, i oni su govorili i nisu završili metro, da se izgradi pruga do Novog Pazara, a nisu je izgradili.Kada smo prošli put vi i ja diskutovali oko izgradnje te pruge kod Novog Pazara, pojavili su se raznorazni se raznorazni komentari, mi smo to pokrenuli 90-ih, 2000-ih, itd. Svaka čast svakom na dobroj ideji, mogu i ja da pokrenem ideju da se izgradi kosmodrom u Srbiji ili u Prijepolju, ali onaj koji napravi to, on zaslužuje pohvale.Sada, kada vi krenete ka Čačku, kada krenete ka Novom Pazaru, kada krenete ka Prijepolju, kada idete auto-putem, to je to. Znači, nema tu mnogo politike, priča, sviđalo se nekom ili ne sviđalo, u mandatu ove, prethodne ili ne znam koje Vlade urađeno je nešto i to je tačka. Tu može samo kapa da se skine.Da bi mi danas govorili o auto-putevima, da bi govorili o metrou, moralo je da se desi nešto kao što je fiskalna konsolidacija, kao što je ekonomska stabilnost. Niko vama neće da da ni grant, niko neće da vam da nikakav novac, neće ni da vam pozajmi novac ako vi niste ekonomski stabilni.Mi danas imamo ekonomski stabilnu zemlju i najveća zahvalnost za to pripada predsedniku naše države, ali mislim da svi tu u domenu svoje odgovornosti imamo odgovornosti imamo svoj doprinos, glasali smo kao poslanici, diskutovali smo.Hoću da se osvrnem na Zakon o međunarodnom prevozu putnika autobusima. Kontaktirali su me ljudi iz Novog Pazara. Novi Pazar ima dobro dobro razvijenu mrežu tih autobuskih transportera zato što nema prugu, imamo veliku dijasporu mi iz Sandžaka, i u zapadnoj Evropi i u Turskoj i ovo je zakon koji će njima da koristi i jako je važno što se danas nalazi na dnevnom redu.Što se tiče stanova za snage bezbednosti, kratko ću samo da kažem da je to nešto što treba pozdraviti. Pozdravljam inicijative koje su se danas ovde pojavile da treba uzeti u razmatranje, pogotovo ljude u medicinskom sektoru. Videli smo koliko je to važan segment.Ono što je bitno kod ove stanogradnje jeste da ponovo nemamo jedan centralizam kada je u pitanju Beograd, Novi Sad i veći veći gradovi. Hoću da istaknem da čestito i pošteno ljudi i u područnoj policijskoj upravi i u Prijepolju i u Novom Pazaru rade svoj posao i da treba i njih adekvatno nagraditi.Što se tiče metroa, hoću da istaknem da kada govorimo mi iz unutrašnjosti, razvoj Beograda, ravnomeran regionalan razvoj drugih opština, to nije u sukobu, ministre. Znači, ja kao neko ko živi u Prijepolju, potpuno podržavam izgradnju metroa i mislim da je to nešto čime se ponose sve građanke i građani. Jer, ne postoji građanin u državi Srbiji koji nije vezan na neki način za Beograd – ili mu dete studira, ili poslovno dolazi u Beograd, ili dolazi na lečenje.Mislim da te stvari i vrlo često u tom diskursu, da li zbog političkih poena, dnevne politike, ne znam čega, govorimo, to apsolutno nije u sukobu, Beograd mora da bude motor razvoja naše zemlje, ali podjednako da vodimo računa, o tome smo više puta govorili, o ravnomernom regionalnom razvoju.Normalno razvoju.Normalno je da ću još jednom da podsetim za tu rekonstrukciju pruge Beograd-Bar, rekonstrukciju železničkih stanica, jer je to nešto što jednostavno hoću da svaki put istaknem i da u ovom mandatu to završimo. Hvala.

republičke skupštine, ali kako god da se napravi neki presek, uvek neko iz Novog Pazara uzima reč, uvek prvi govore. To je zanimljivo.Već sam rekao gospodinu Zukorliću kolike su investicije namenjene Ranije smo pričali o postrojenjima za prečišćavanje otpadnih voda koji će rešiti jedan ozbiljan problem Novog Pazara, Tutina, Sjenice. To je jedan ozbiljan ekološki problem koji ćemo rešiti.Ponovio rešiti.Ponovio sam, mi ofanzivno, zajedno sa našim ruskim partnerima iz RŽD projektujemo deonicu pruge od Valjeva do Vrbnice, do crnogorske granice. Ozbiljne smo razgovore imali sa ministrima i u Bosni i Hercegovini, na nivou Republike Srpske i na nivou Saveta ministara, pre toga sa ministrima iz Crne Gore, da zajednički uđemo u sve ove infrastrukturne projekte. Nama je neophodno da se dodatno integrišemo i ovde bih dodatno apelovao da zajednički jačamo na poverenju u našim u našim državama, jer mi moramo da otvorimo našu ekonomiju, to je nama u zajedničkom interesu.Predsednik je pokrenuo inicijativu koju smo mi nazvali „mini Šengen“, da bi mogli ljudi na zapadu da je razumeju, da znaju šta znači slobodan protok ljudi i roba, jer mi se danas nalazimo u Evropi gde vi između Francuske i Nemačke možete slobodno da prođete, da uopšte ne znate gde je granična linija, a između Srbije i BiH morate da čekate neke procedure, često i u redovima koji mogu da traju i dva sata. Pričam iz ličnog iskustva, više puta sam se uverio u to i to je nešto što ruinira ekonomiju i ruinira navike ljudi da se slobodno kreću.Zahvalio bih vam se još jednom i apelovao dodatno da zajedničkim snagama uradimo napor da ceo region krene putem kojim je krenula Srbija – velike infrastrukturne investicije, jačanje ekonomije, reindustrijalizacija, samo tako mi možemo da izađemo iz ove velike ekonomske krize, da zadržimo narod i polako da vraćamo naše ljude u našu zemlju. Hvala.

na istom zadatku. Morate da shvatite nas, poslanike koji nismo iz Beograda. pitanje da li će neko obnoviti mandat ili neće, to nije suštinsko pitanje. Suštinsko pitanje je da svako od nas, kad se vrati u svoj grad, u svoje mesto, može da kaže da je sve građanke i građane predstavljao dostojanstveno i da je svaki taj problem predstavio nadležnim organima.Znači, vi ste resorni ministar, vi jako dobro radite, aktivni ste, prisutni ste na terenu i to je nešto što je dobro. Ja znam da ti problemi koje mi delegiramo nisu jedini problemi u ovoj državi, ali oni su nama najvažniji.Hoću da kažem da je jako važna izgradnja izgradnja ovih auto-puteva. Ona čak sad izgleda kao nekakva avangarda u ovom vremenu. To je najbolji dokaz da predsednik ove države, da Vlada ove države i parlament ove države vodi jednu politiku mira i povezivanja, a da su brojni oni koji bi želeli da nas pokažu u nekom drugom svetlu i da možda ponovo unesu neko nepoverenje, nestabilnost, pogotovo između bošnjačkog i srpskog naroda. To je nešto što mi svakako nećemo dozvoliti, ali izgradnja auto-puta i taj krak koji prolazi kroz kroz Sandžak i ovo što ste govorili, Užice-Kotroman ka BiH, ka Sarajevu, jeste nešto što povezuje sve građanke i građane, to je put mira, to je put koji povezuje privrednike, a sa BiH naša zemlja ima suficit i to je nešto što je jako važno za našu privredu. Hvala vam još jednom. Zahvaljujem.Reč ima narodna poslanica Samira Ćosović. **Samira Ćosović** Zahvaljujem, predsedavajuća.Poštovani ministre, uvaženi gosti, poštovane kolege i koleginice narodni poslanici, na današnjem zasedanju razmatramo, između ostalog, i Predlog zakona o izmenama Zakona o planiranju i izgradnji. Na prvi pogled, u odnosu na obim predloženih izmena, mogao bi se izvesti zaključak da se radi o tehničkim izmenama, jer su u pitanju ukupno četiri člana.Međutim, nije tako. Kada se pažljivo analizira predlog izmene, jasno se vidi da se ovde ne radi o tehnici, već o suštini.Predlagač je naveo da su razlozi za donošenje ovog zakona nastali usled uočavanja pojedinih problema koji su se pojavili prilikom primene zakona, te je potrebno njihovo otklanjanje ovim izmenama. Suština je u tome da će investitori kroz davanje dodatnog roka od četiri godine dobiti novu šansu da pribave odobrenje za upotrebu objekta.Ovim će se postići dva cilja. Prvi – stvoriće se uslovi za nova investiranja u ove objekte, a drugi – tako pravno uređeni objekti će moći biti predmet fizičkog i pravnog prometa.Jednostavno, predložena izmena će doprineti sveukupnom razvoju, kako lokalnih samouprava, tako i naše zemlje u celini, a svakako se ovim stvaraju uslovi iz ove oblasti ka bržem članstvu u EU.Uvaženi ministre, pored ovog što sam rekla, hoću samo još da ukažem na činjenicu da implementacija Zakona o planiranju i izgradnji ima poteškoća kada se vodi postupak izdavanja građevinskih dozvola za izgradnju objekata. Zakon je tu jasan i tu su rokovi za izdavanje dozvole prihvatljivi i kratki. Kada se postupak kroz objedinjenu proceduru, uz prethodne saglasnosti i uslove dovede do samog izdavanja dozvole, ona se izdaje brzo i efikasno.Međutim, efikasno.Međutim, nekada se dešava da se teško i dugo dolazi do ove zadnje upravne radnje izdavanja dozvole. Predlažem da kroz vaše ministarstvo napravite analizu poštovanja datih rokova, da li se oni poštuju kako od strane uprave, a tako i posebno naglašavam da li rokove poštuju imaoci javnih ovlašćenja kao važan faktor u postupku izdavanja građevinske dozvole.Po onom što je meni poznato, upravo bi imaoci javnih ovlašćenja trebali imati aktivniji i ažurniji pristup pri izdavanju odobrenja za gradnju. Ova analiza naročito ima smisla kada se zna da je investitoru svaki dan čekanja dug kao godina.Zahvaljujem se i naglašavam još jednom da će Poslanička grupa Socijaldemokratske partije Srbije u danu za glasanje podržati i ovaj predlog, kao i ostale predloge zakona koji su na dnevnom redu. Zahvaljujem.Ministre, ako ne grešim, i Samira je iz Prijepolja.Nastavljamo, reč ima narodni poslanik Slavenko Unković. Izvolite. Poštovana predsedavajuća, poštovani ministre sa saradnicima, uvažene kolege narodni poslanici, danas je pred nama nekoliko važnih izmena zakona i zakona, tako da će poslanička grupa Jedinstvene Srbije u danu za glasanje podržati sve predložene zakone.Predlogom zakona o izmenama i dopunama Zakona o plovidbi i lukama na unutrašnjim vodama predlaže se uvođenje registra brodskih knjižica i brodskih dnevnika, registra izdatih ovlašćenja članovima posade brodova unutrašnje plovidbe i razmene podataka sa odgovarajućim evropskim registrima.

Uvodi se i mogućnost dodele odobrenja za obavljanje lučke delatnosti, sprovođenje postupaka propisanih Zakonom o javnom privatnom partnerstvu i Zakonom o koncesijama, kako bi se obezbedio razvoj terminala onih luka za koje kompanije nisu pokazale tržišni interes za ulaganje. Zakonom se propisuje i način kategorisanja vodnog puta pomorskog karaktera u slučaju nekih promena na vodnom putu, a sve u cilju obezbeđenja bezbedne plovidbe.Kada su u pitanju obuke članova posade, trening centar koji se bavi obukom dobija dodatne obaveze i standarde kako bi se povećao kvalitet edukacije članova posade. Ove godine je počela izrada tehničke dokumentacije za izgradnju nacionalne akademije za obuku članova posade brodova i drugih lica u transportu. O ovoj akademiji se priča već godinama unazad, a sada će se desiti prvi konkretan korak po tom pitanju.Kada su u pitanju izmene i dopune Zakona o elektronskom poslovanju i elektronskoj identifikaciji, zakon koji je donet 2017. godine je u potpunosti u skladu sa direktivama evropske EIDAS regulative. Cilj ovih izmena je da se poveća obim upotrebe elektronske komunikacije u realnom životu kada su u pitanju usluge od poverenja.Glavne tri stvari koje su sadržane u ovim predlozima zakona su prekogranična interoperativnost registrovanih šema elektronske identifikacije koja će omogućiti da naši ljudi koji žive van zemlje mogu da koriste usluge naše e-uprave.Druga stvar kao važna izmena je udaljena identifikacija, da naši građani, naši ljudi koji žive van zemlje, kao i strani državljani, mogu da dobiju sertifikat ili elektronski potpis bez dolaska u prostorije pružaoca usluga, a udaljena identifikacija će omogućiti i druge elektronske usluge koje se mogu izdati na daljinu.Treća novina je sertifikacija sredstava za kreiranje elektronskog pečata i potpisa. Zakonom je bilo predviđeno da se formira telo za sertifikaciju, ali to se do sada nije dogodilo. Zbog toga je ovim zakonom predviđeno da taj postupak akreditacije, tj. provere kvalifikovanosti obavlja ministarstvo, što će omogućiti da neki domaći proizvodi mogu da se koriste u EU ukoliko žele i tamo da se akredituju.Ministarstvo trgovine i turizma i dalje ima obavezu da promoviše upotrebu kvalifikovanih elektronskih sertifikata, a potrebno je da pružaoci usluga omoguće jednostavniju upotrebu elektronskih sredstava u smislu pojednostavljenja aplikacija i postupaka.Kada je u pitanju izmena i dopuna Zakona o posebnim uslovima za izgradnju stanova za pripadnike snaga bezbednosti, Zakonom iz 2018. godine bila je predviđena tipska izgradnja tih zgrada. predviđeno je dosta tehničkih izmena, od kojih je najznačajnija da investitor može izgraditi prostor za komercijalne delatnosti sa sadržajem koji je potreban stanovnicima tog kompleksa zgrada.Najčešće su to dislocirane zgrade i kompleksi koji se nalaze van uže gradske zone i stanovnici tih zgrada imaju potrebu za osnovnim sadržajima koji su potrebni svakom domaćinstvu. Prvenstveno se misli na komercijalne delatnosti kao što su marketi i apoteke, parking mesta i ostali prostori koji su neophodni za stanovanje.Izmenama zakona omogući će se izgradnja podzemnih i nadzemnih blokovskih garaža, što je svakako bio nedostatak postojećih pravila. Jednostavno, radi se o izmenama koje će na jasan način regulisati nedostatke, a sve je u interesu stanara tih zgrada.Predlogom zakona o metrou i gradskoj železnici definiše se procese metodologija i procedure izgradnje, kao i sistem upravljanja metroom. Zakon predstavlja jedan od najkompleksnijih infrastrukturnih projekata u Srbiji, a biće osnov javnog prevoza koji je inače veoma opterećen i veoma je važan za razvoj ukupne ekonomije, a posebno grada Beograda, kao i cele Srbije. Zakonom će se pomoći brža i jednostavnija realizacija projekata od procesa eksproprijacije zemljišta, do izdavanja neophodnih dozvola i ubrzavanja procedura javnih nabavki koje su potrebne za realizaciju projekta.Početak realizacije projekta očekuje se do kraja ove godine. Procenjena vrednost dve linije Beogradskog metroa je oko šest milijardi evra. Prva linija koja će povezivati Železnik i Mirijevo bi trebala biti puštena u rad 2028. godine, a druga linija metroa će povezivati Mirijevo i Zemun. Metro će biti građen po uzoru na francuske metroe. Planirani rok završetka projekta predviđen je 2033. godine.Interesantno je da će za izgled javnih stanica metro sistema biti raspisan arhitektonski konkurs, kako bi uz pomoć građana došlo do najboljeg idejnog rešenja. Čuli smo od ministra ko sve čini radnu grupu koja je zadužena za realizaciju ovog projekta, što je još jedna garancija da će projekat biti urađen na vreme i u rokovima.Svih ovih šest zakona koji su danas na dnevnom redu dobiće podršku Poslaničke grupe Jedinstvene Srbije. Zahvaljujem. Zahvaljujem se narodnom poslaniku Slavenku Unkoviću.Reč ima narodni poslanik Vladan Zagrađanin.

za realizaciju projekata izgradnje stanova za pripadnike snaga bezbednosti.Osnovni zakon je donet 2018. godine, kao strateška odluka države da se snagama bezbednosti omogući rešavanje stambenog pitanja pod povoljnim uslovima koji su daleko stimulativniji od tržišne stambene gradnje. Ovaj zakon je od usvajanja pretrpeo nekoliko izmena i svaki put je u svom sadržaju bio unapređen, što je slučaj i sada.Naime, 2019. godine je napravljena jedna značajna izmena koja podrazumeva proširivanje prava na nove kategorije lica koja mogu ostvariti mogućnost na kupovinu stana pod povoljnijim uslovima, što podrazumeva borce, članove domaćinstava palih boraca, ratne vojne invalide i mirnodobske vojne invalide.Složićemo invalide.Složićemo se da je doprinos ovih lica u ranijim ratnim dejstvima nemerljiv u pogledu očuvanja i odbrane suvereniteta i teritorijalnog integriteta Republike Srbije, pa je zaista ova promena bila neophodna kako zbog rešavanja njihovog stambenog pitanja, tako i zbog njihovog osećaja sigurnosti i potvrde da ih država nije zaboravila i da izuzetno ceni i vrednuje njihov doprinos u odbrani zemlje.Donošenje ovog svojevrsnog leks specijalisa govori o posebnoj brizi države za pripadnike snaga bezbednosti, jer su oni izloženi konstantnom riziku, a neretko i životnoj opasnosti, tako da je najmanje što država treba i mora da učini za one koji bdiju nad bezbednošću svih građana Republike Srbije da oni i njihove porodice imaju krov nad glavom.Ovakav glavom.Ovakav državni pristup, dakle, proizilazi iz uloge i značaja svih snaga bezbednosti za očuvanje mira i teritorijalne celovitosti, a posebno uzimajući u obzir činjenicu da je najveći broj nerešenih stambenih pitanja zaposlenih u državnim organima upravo među pripadnicima snaga bezbednosti negde oko 19.000.Rešavanje ovog problema je javni interes za Republiku Srbiju, jer se na ovaj način jača poverenje u državu, što dalje jača celokupan sistem nacionalne bezbednosti Republike Srbije. Zgodna je prilika da pomenemo da je u vreme socijalizma rešavanje stambenog pitanja bilo jedan od državnih prioriteta.U tadašnjoj SFRJ oficiri JNA su gde god su službovali imali rešen stambeni problem.

koja su bila od posebnog značaja kako za razvoj društva, tako i za bezbednost svih građana.Na sreću, danas se Srbija u nekoj meri vraća tom konceptu, svesna da je za motivisanost vojnika, policajaca i drugih pripadnika bezbednosnog sektora od izuzetno velikog značaja i rešeno stambeno pitanja.

Takođe, ulaganjem u nacionalnu bezbednost, ne samo kroz ovaj zakon, već kroz niz zakona koje smo u prethodnom periodu usvojili u parlamentu, a koji su usmereni na razvoj celokupnog sistema bezbednosti, mi uspevamo da vratimo i dostojanstvo svim pripadnicima bezbednosnog sektora.Ne smemo zaboraviti period posle 5. oktobra, kada je reforma bezbednosnog sistema zapravo podrazumevala plansko i gotovo potpuno uništenje vojske, oružja i otpisivanje upotrebljive vojne tehnike, što je dovodilo do toga da pripadnici snaga bezbednosti gube poverenje kako u svoju službu, tako i u svoju državu.Taj period je iza nas, ali je bilo potrebno mnogo truda i znanja da i u ne tako povoljnijim ekonomskim uslovima, kroz kontinuirano ulaganje, posvećenost reformama i razvoju celokupnog sistema bezbednosti vratimo pripadnike sektora bezbednosti na mesto koje im pripada i koje svojim doprinosom zaslužuju.Poslanička

uskoro proširi i na zaposlene u zdravstvu, prosveti, naučnoj zajednici, kako bi mogli da omogućimo svim kategorijama lica koja služe državi da obezbede krov nad glavom.Konkretno, izmene zakona koje su danas na dnevnom redu usmerene su na poboljšavanje zakonskih rešenja i preciziranje odredbi koje se odnose na uslove za sticanje prava na stanove iz ovog projekta. Unapređuje se zakonski okvir tako što se pojačava kontrola lica koja mogu aplicirati za stanove iz ovog zakona, što se postiže uvođenjem jedinstvenog elektronskog registra.Ono što je najvažnije za pripadnike snaga bezbednosti jeste to što cena ovih stanova po kvadratu ne može biti veća od 500 evra. To je i te kako stimulativno, pogotovo danas kada cene u stanogradnji vrtoglavo rastu.Za kraj moram da istaknem da su pripadnici bezbednosnog sektora ljudi koji rade najsloženije poslove u državi, koji se odnose na čitavu bezbednost u državi i svih njenih građana.

ljudima.Poslanička grupa SPS i ja lično pozdravljamo i podržavamo svako zakonsko rešenje koje ide u smeru poboljšanja položaja pripadnika snaga bezbednosti i u danu za glasanje podržaćemo izmene ovog zakona i ostale predložene zakone. Hvala lepo. Hvala vama.Reč ima narodni poslanik Aleksandar Mirković. Hvala, poštovana predsedavajuća.Poštovani ministre sa saradnicima, poštovane koleginice narodne poslanice i kolege narodni poslanici, mislim da u ovom sazivu smo doneli mnogo dobrih i odluka i zakona i da je svaka rasprava i polemika bila konstruktivna, ali moje lično mišljenje negde je da današnja sednica i zakoni koji se danas nalaze pred nama najbolje oslikavaju odgovornu politiku SNS i predsednika Aleksandra Vučića, jer ovoliko kvalitetnih, konstruktivnih i bitnih zakona u jednom danu koliko ćemo razmatrati danas zaista mislim da dugo nismo bili u prilici da imamo.Svaki od ovih zakona iziskuje posebno obraćanje i posebno vreme, ali kako je veliki broj kolega poslanika prijavljen, ja ću se potruditi da skratim i osvrnuću se najviše na nešto što mene lično zanima i nešto u čemu učestvujem nekoliko godina unazad. Naravno, radi se o Predlogu zakona o metrou i gradskoj železnici, iz prostog razloga što i moja funkcija kao šefa odborničke grupe u Skupštini grada Beograda me je negde uputila na to da poslednjih godina pratim sve što se dešava, a tiče se metroa.Nažalost, i ja kao i mnoge moje kolege, kao i vi danas, predmet ste podsmeha onog dela ljudi koji su ne samo Beograd, već i celu Srbiju upropastili i unazadili u svakom pogledu i smislu. Ja se jako dobro sećam i 2008. i 2009. godine, kada nam je tadašnji gradonačelnik obećavao da će se sa izgradnjom metroa početi sledeće godine, pa je te naredne godine obećavao da će se desiti za godinu dana. Na kraju, ništa od toga se nije desilo i sve se svelo na nekakva isprazna obećanja, a kao i mnogo puta pre toga tema beogradskog metroa je bila samo sitno politikanstvo, tema sa kojom se koketiralo i pokušavalo da se na neki jeftin način prigrabi bilo koji još jeftiniji politički poen.Koliko je to nerazumevanje ljudi bilo za probleme građana Beograda oslikava se i u tome što, evo, danas čuli smo od prethodnih kolega govornika da će jedna linija metroa biti dugačka 21 kilometar, druga 19, ali ljudi koji poznaju prilike u gradu Beogradu mogu vam potvrditi da mi u vreme vlasti DS i Dragana Đilasa nismo imali ovoliko kilometara asfaltiranih ulica, a sada pričamo samo o izgradnji metroa.Kada govorimo o metrou, ne možemo a da se ne osvrnemo na to da se on u našoj zemlji pominjao još od 1950-ih godina i da mnoge vlasti u prethodnom periodu ili nisu imale snage, volje ili nisu imale možda ni sredstava ili umeća da se upuste u ovako ozbiljan projekat. Ali složićete se svi sa mnom da tek dolaskom SNS na vlast stekli su se uslovi da se, i pored drugih projekata o kojima smo ovde pričali danas, desi nešto što svakako Beograd zaslužuje odavno, a to je da, poput mnogih drugih metropola, ima metro.Metro nije sad samo pitanje toga da li ćemo na taj način olakšati građanima funkcionisanje, da li će se oni lakše kretati u gradu, da li će brže dolaziti od tačke A do tačke B. Metro će podići i standard života u našem gradu i biti potvrda samo još jedne odgovorne politike SNS. Ali iznad svega toga, na šta sam ukazivao i tokom prethodnih izlaganja po različitim temama i različitim pitanjima, to će biti još jedan dokaz da ono što predsednik Aleksandar Vučić obeća, kaže, da to i

i pokušao na taj način da sakrije sebe i svoj neuspeh i svoju nesposobnost i činjenicu da dok su vodili grad 12 godina ama baš ništa dobro nisu uradili za njega. Ono što su uradili, što im se ne može osporiti jeste taj most, na njemu su debelo zaradili. Nebrojeno afera tu ima, od toga kako su za konsultantske usluge uplaćivali 2,5 miliona ili tri miliona evra firmi koja se bavi jedino i isključivo prodajom brodova i rezervnih delova za brodove. Pa šta su oni savetovali bilo koga ovde ili koji je to brod kupio grad Beograd? Ali, da ne ulazimo u tu krajnost.Poštovani ministre, mislim da ste svesni koliku odgovornost i koliku čast imate trenutno što ste i predlagač i što ćete se vi nalaziti u delu te radne grupe u jednom projektu koji definitivno označava novu stranicu života naše zemlje.Slažem se sa kolegama koji nisu iz Beograda, koji pričaju da je to za njih jako dobra vest i da i njih raduje, jer suštinski neće samo ovim Beograd napredovati, već će napredovati cela Srbija. Mislim, da svako ko se nalazi u ovoj sali danas, posebno moje poštovane kolege narodni poslanici, moraju biti srećni i ponosni na činjenicu da će danas diskutovati o ovome, a u danu za glasanje pružiti podršku ovim zakonima, posebno ovom zakonu.

Hteli ili ne, bilo ko to da prihvati danas u našoj zemlji, ovaj zakon je samo prvi u nizu koraka ispisivanja nove stranice istorije naše zemlje. Veliku privilegiju i čast imamo što danas ovde sedimo i što danas o ovome diskutujemo.Posebna je čast i privilegija za nas koji pripadamo poslaničkoj grupi SNS Aleksandar Vučić – Za našu decu, jer je to bilo naše obećanje, jer smo sa tim obećanjem izašli pred građane i rekli, da mi to možemo i da mi ćemo to i sprovesti u delo. Vidim da je nekima sada problem, kažu – pa to je tek 2028. prva linija. Sada je problem, nije problem to što se čekalo 50, 60, 70 godina, što nije tad mogla da se završi, sada je problem još pet godina.Iz svog ličnog ugla i svoje neke percepcije, mogu da kažem da nije bitno, neka bude i za 10 ili 15 kako god, ali Beograd mora da dobije metro, jer ga zaslužuje, i zato ne mogu da shvatim da je ljudima preče da se u političkoj borbi obračunavaju o lažima, neistinama, izmišljotinama, da se svete Aleksandru Vučiću za sve rezultate i sve što postižemo danas kao zemlja, na taj način što će mu targetirati sina, kao nekakvog kriminalca i crtati mu metu.Ne mogu da prihvatim to da je Draganu Đilasu dozvoljeno sve, ama baš sve, u kampanji kako li bi na neki način pokušao da baci u senku, pa i ovaj zakon o metrou, pa i to što ćemo do kraja godine početi sa izgradnjom metroa. Neverovatno i da pokušava na svakakav način da se obračuna sa svima nama koji samo postavljamo pitanje. Zar je baš toliko morao da košta taj most? Da li je neki dinar ili evro od cene tog mosta završio na nekih od 53 računa u različitih 17 zemalja, 68 miliona evra koliko se ispostavilo da Dragan Đilas ima po belom svetu?Zašto svetu?Zašto smo mi kao građani Beograda i svi mi koji sedimo u ovoj sali kao građani Srbije bili kažnjeni, jer je on svoju poziciju gradonačelnika, direktora, nekakve kancelarije ili bilo kakvog drugog funkcionera DS koristio samo jedino i lično za sopstveno bogaćenje i uskog kruga ljudi koji su ga okruživali.Ponosan sam i sa time ću završiti, ponosan sam što sam deo tima ljudi koji svakodnevno se bori da od naše Srbije čini još lepše i još bolje mesto za život. Kada sam govorio i u Skupštini grada, prvi put kada smo diskutovali o pripremnim dokumentima i svemu što se tiče metroa, iskazao sam da imamo privilegiju što možemo danas o tome da pričamo, ali isto tako na ovom višem nivou posebno ću biti srećan i zadovoljan što ćemo u danu za glasanje i ovaj zakon, kao i sve ostale usvojiti.Vama poštovani ministre samo radi javnosti i radi ostalih spekulacija koje se pojavljuju poslednjih dana. Samo bi vam postavio dva kratka pitanja čisto da biste i vi mogli da kažete građanima ono što njih najviše zanima.Prvo pitanje jeste – kada ćemo videti prve, i ako ja to znam, kada ćemo videti prve radove na izgradnji metroa? Iz prostog razloga što su građani željni da vide i taj projekat i to ispunjeno obećanje.Drugo pitanje je u vezi sa izgradnjom stanova za pripadnike bezbednosti. Nažalost jedan deo opozicije, nesposoban u nedostatku svog programa, plana ili bilo kakve ideje, napada nas kako nisu to izgrađeni do sada nigde nikakvi stanovi, kako ne znaju gde su i u kojim gradovima. Pa, eto, poštovani ministre da ne bude da ja kao poslanik SNS pričam o tome, zamoliću vas da kažete to i da nam kažete u kom periodu očekujete da nastavimo sa ovim projektima i sa ovako dobrim zakonima?Na samom kraju, i vama i vašim saradnicima, kao i celoj Vladi želim mnogo uspeha i želim da nastavite ovim putem kojim ste krenuli, koji je trasirao predsednik Aleksandar Vučić, jer mi drugu zemlju nemamo do ove naše Srbije i zato zajedno od nje moramo da činimo još lepše i još bolje mesto za život, za svu našu decu, za generacije koje dolaze. Hvala vam i živela Srbija.

Hvala na ovom izlaganju, hvala na pitanju. Odmah ću krenuti direktno pošto smo već toliko puta elaborirali koliko se decenija ovo čeka, koliko za ovih pet, šest decenija, koliko se puta ovo najavljivalo, koliko puta sama ta najava je razočarala građane Beograda, koliko puta je to obećanje ostalo prazno.Mi već uveliko radimo na celom ovom projektu, pročitao sam na početku, red koraka i studija koje smo mi do sada usvojili, koje je za neko angažovanje.Prve građanske radove, na ovom grandioznom projektu ćemo početi 1. novembra ove godine i to će biti veliko otvaranje radova koje se neće zaustaviti do 2028. godine kada otvorimo i završimo prvu liniju. Samo bih tu voleo da vas podsetim, podsetim, mi nemamo prava da čekamo deset ili 15 godina, građani to drugačije gledaju, oni to ne očekuju od nas. Mi moramo da završimo prvu liniju do 2028. godine. Mi moramo da završimo drugu liniju 2030. godine. To smo obećali ljudima i ako to ne uspemo da uradimo, ako ne uspemo da završimo sve ove velike projekte o kojima je Katarina govorila, treba da se pomerimo. Mi onda nismo ti. Nema veze što je ovo više nego što su pre nas uradili u prethodnih pet decenija, to ne treba nama da bude opravdanje. Mi ovo sve moramo da uradimo, samo je istorija ispred nas. Mi to možemo da uradimo, mi imamo tu snagu. Mi koji smo u ovoj Radnog grupi, već uveliko radimo na ovome.Imajte na umu koliko parcela za eksproprijaciju, za konverziju javnog zemljišta je do sada već urađeno i na koliko njih se radi. Znate, mi smo samo na jednom delu projekta između Preljine i Požege, na teritoriji opštine Čačak, eksproprisali 1440 parcela. Mi na delu brze pruge sada od Novog Sada do Subotice radimo na preko 4000 katastarskih parcela.Ne znam da li građani, da li vi kao narodni poslanici imate predstavu o obimu posla koji prethodi radovima na svim infrastrukturnim projektima. Na kažem da je ovo mačiji kašalj za nas, ovo je najveći projekat u istoriji Beograda. Ovo je jedan projekta koji će ceo grad pomeriti dva koraka unapred. Ništa više neće biti isto kada mi ovo završimo. Pet godina je kratak period. Možda nama kao političarima deluje pet godina, ne, pet godina će proleteti ako ne budemo ozbiljno radili, a ja vama kažem, ono u šta se uveravam svaki dan, ekipa ljudi koja radi na ovome, je najozbiljnija koju smo mi uspeli da okupimo. Najozbiljniji inženjeri, najozbiljniji projekt menadžeri, najozbiljniji saobraćajni, građevinski, mašinski inženjeri i mi ćemo sve to završiti. Budite uvereni svi vi i svi mi koji smo zajedno u ovome bićemo jako ponosni i to će biti jedna prava prava zaostavština ove politike ili politike predsednika Republike, Aleksandra Vučića.Što se tiče drugog pitanja, znate, lepo je Katarina rekla, kako se braniti. Mi gradimo sedam hiljada stanova za pripadnike službe bezbednosti.

Mi radimo za one ljude koji su stali na branik otadžbine, odbranili se od napada celog praktično sveta, izolovani od celog sveta, koji smo u najtežim uslovima izolacije uspeli da ih zadržimo ponosne, koji su na kraju 2012. godine sveli na jednu malu šaku vojnika, koji je pitanje da li bi mogli da pokrenu nekoliko tenkova. Jedan avion u operativnoj upotrebi. To je vojska Republike Srbije bila do pre desetak ili osam godina. To više nije ta vojska, to više nisu ti pripadnici i mi hoćemo da znamo, možda i mi imamo tu odgovornost što smo dozvolili da se sve to desi.Možda desi.Možda smo mi ranije trebali da preuzmemo vlast, možda mi nismo dovoljno ubedili građane da su morali da nam poklone poverenje da probama u korenu da zaustavimo te stvari koje su se desile. Naša vojska je od jedne pobedniče vojske koja je izdržala napad NATO pakta dovela do toga da se formiraju komisije koje će da ustanove neke postupke, to je realnost koju smo mi zatekli.Možda je i na nama odgovornost što smo im to dozvolili, mi možda nismo ubedili građane, možda i zbog svega toga mi sad osećamo i predsednik je možda zbog toga pokrenuo tu inicijativu da u narednim godinama ni jedan pripadnik službe bezbednosti nema nerešeno stambeno pitanje.Svaki mora da ima siguran krov, da zna da njegova porodica ima gde da spava, da ima šta da jede, da, ako ga država sutra pozove da brani tu zemlju da zna šta brani i zašto brani i mi to moramo da sprovedemo i ne znam da li su ti ljudi videli pre dve, tri nedelje kada smo uručili 548 ključeva u naselju Jugovića u Novom Sadu.Izgradićemo još 1.400 stanova u Novom Sadu. Do kraja godine završavamo 500 stanova u Beogradu. Spremamo se da krenemo. Ukupno će u Beogradu biti oko 3.000 stanova. U Vranju je završeno 200 stanova, u Kragujevcu i Kraljevu završavamo u narednih mesec dana 200 stanova, Kragujevac 216 stanova.Planiramo stanova.Planiramo još u Kragujevcu da izgradimo 756 stanova, u Kraljevu 747, kao što sam rekao u Novom Sadu 1.424, u Vranju 298, u Nišu i Sremskoj Mitrovici po 190, i u Nišu zaista moramo da uložimo dodatne napore da to gradilište pokrenemo. Ja sam se zaista time dosta bavio. Tu nismo postigli adekvatnu dinamiku i to moramo da promenimo.Cilj nam je i zadatak da ni jedan pripadnik službi bezbednosti, ni jedan naš vojnik, ni jedan naš policajac, pripadnik bezbednosnih službi, službenik u zatvoru nema nerešeno stambeno pitanje, ako to ne uradimo džabe mi investiramo i podižemo ovu ekonomiju neće imati ko da nas brani. Hvala. Zahvaljujem.Reč ima narodna poslanica Jasmina Karanac.Izvolite. **Jasmina Karanac** Hvala potpredsednice.Poštovani ministre Momiroviću, poštovani pomoćnici ministara, koleginice i kolege narodni poslanici, ja ću se u svom izlaganju osvrnuti na Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o elektronskom dokumentu, elektronskoj identifikaciji i uslugama od poverenja u elektronskom poslovanju, kao i o predlogu Zakona o metrou.Ovaj prvi zakon, Zakon o elektronskom poslovanju je važan segment u procesu digitalne transformacije našeg društva. Budući da smo pre samo nekoliko godina krenuli od nule, digitalizacija u Srbiji danas predstavlja nezaustavljiv proces i daje vidljive rezultate u svim sektorima, u svim oblastima i ona u potpunosti menja naš život, poslovanje, komunikaciju.To se pokazalo posebno tokom pandemije korona virusa, kada je došlo do značajnijeg prelaska sa klasičnog elektronskog poslovanje i taj prelazak je znatno olakšan ukoliko se koristi kvalifikacioni elektronski sertifikat i kada postoje usluge koje su pružaju elektronski i ne zahtevaju fizičko prisustvo.Ja ću podsetiti da smo mi 2017. godine, kada je ministar bio Rasim Ljajić, doneli zakon kojim je postavljen pravni okvir i temelj za razvoj elektronskog poslovanja u Republici Srbiji.On je, slobodno možemo reći, bio reformski i revolucionaran zakon u ovoj oblasti, ali budući da se svet menja nepredvidivom brzinom pojavila se potreba za unapređenjem zakonskih rešenja, radi daljeg poboljšanja elektronskog poslovanja, pa samim tim, mi imamo danas i ove ponuđene izmene zakona.Novine u odnosu na važeći zakon su uvođenje nivoa identifikacije, preporučena dostava i arhiviranje, odnosno dugoročno čuvanje elektronskih dokumenata.Značaj ovog zakona je što će omogućiti potpunu zamenu papira elektronskim putem, i prelazak na elektronski način rada. Takođe, zakonom je regulisana i sigurna dostava i pitanje čuvanja elektronskih dokumenata. Ni jedan organ više ne može osporiti elektronski dokument, niti tražiti papirni od privrede, ili građana.Prednost elektronskih usluga je u tome što će privredu i građane osloboditi papirologije i nepotrebnih troškova. Elektronske usluge štede naše vreme, ali i čuvaju životnu sredinu, jer smanjenjem potreba za papirom, smanjuje se i seča šuma, i podstiče održivi razvoj.Negde sam pročitala podatak da je recimo jednom lancu pekara, za samo pet godina rada, potrebno 600 hiljada registratora za papirnu dokumentaciju, a svaki do tih registratora čuva od 150 do 500 dokumenata.To je negde oko 50 kilometara, papirnih dokumenata koji se čuvaju deset godina.Prelaskom na elektronski oblik poslovanja, to više neće biti potrebno.Kada govorimo o ovome, možemo zamisliti šta se dešava sa velikim privrednim sistemima i bankama, koje će sada poslovati isključivo elektronski, i neće biti u obavezi da čuvaju papirnu dokumentaciju. To su, složićete se velike uštede.Različite institucije, banke, sistemi, plaćali su do sada milione evra samo za čuvanje papirne dokumentacije.Predlogom zakona je definisano i da pružalac usluga od poverenja, odnosno usluge elektronske identifikacije, prilikom obrade podataka o ličnosti, moraju pristupati u skladu sa Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti i to je jako važno.Ono što bih još istakla za ovaj predlog zakona, je da u slučaju kada državni organ izdaje elektronski dokument, umesto pečata i potpisa, dokument će sadržati kvalifikovani elektronski pečat. Ovakav dokument ima isto pravno dejstvo, kao i da sadrži svojeručni potpis, odnosno fizički pečat.Zakon pečat.Zakon uređuje i pravno dejstvo elektronske dostave, podacima koji su poslati ili primljeni putem usluge elektronske dostave, ne može se osporiti pravna snaga, zato što su u elektronskoj formi.Ja bih ovde citirala NALED, koji je ocenio da je ovaj predlog zakona, dao dobar i dovoljno otvoren pravni okvir, za omogućavanje sigurnog elektronskog poslovanja, a istovremeno i za buduće elektronske transakcije, u skladu sa razvojem novih tehnologija.Da bi se zakon u svom potpunom obimu što pre primenio, neophodno je u što kraćem roku izraditi i podzakonska akta, budući da su ona predviđena predlogom zakona.I za kraj želim da istaknem da je u poslednjih nekoliko godina, razvoj e uprave u Srbiji, znatno napredovao i da se ide ka cilju da savremena elektronska uprava pruži dostupnost svih usluga preko interneta, kao i plaćanje tih usluga.Ovaj zakon svakako će omogućiti dalju modernizaciju javne uprave, a građanima omogućiti lakši pristup organima javne vlasti.Sve ovo omogućiće jeftinije, efikasnije i sigurnije poslovanje, što će biti korisno i za građane i za privredu i za javnu upravu.Mislim upravu.Mislim da je važan pravac, kako Vlade Srbije, tako i Ministarstva za trgovinu, turizam i telekomunikacije, završetak procesa unapređenje i jačanje infrastrukture u digitalizaciji, odnosno internet mreže, da bi brzi internet bio dostupan svima, jer složićete se, građani i privreda, ne mogu da koriste usluge e uprave, ako imaju slab ili skoro nikakav internet.Na tom polju je učinjeno mnogo, i ja se nadam da će se taj proces vrlo brzo i završiti.I na kraju bih se osvrnula i na Zakon o metrou, koji je Srbija dugo čekala, i svima je jasno šta znači metro za jedan grad, za jednu državu, bržu komunikaciju, rasterećenje saobraćaja, zdraviju životnu sredinu i angažovanjem stranih i domaćih izvođača, svaka gradnja podstiče i rast BDP.Ja bih ovde BDP.Ja bih ovde ministre izrazila slaganje sa vama da će početak ove godine, prve linije metroa, koji će povezati Železnik preko Savskog Trga, preko Trga Republike i Mirijeva, zatim druga faza koja će povezati Zemun i Mirijevo i treća faza koja će povezati Novi Beograd i Banjicu, potpuno promeniti život i sliku glavnog grada.I na kraju želim da istaknem, da je metro neophodan za razvoj Beograda, ali i za lakši i komforniji život, ne samo Beograđana, već i onih koji dolaze u Beograd.Socijaldemokratska partija Srbije će u danu za glasanje, podržati, kako ova dva predloga zakona, tako i ostale predloge koji su na dnevnom redu.Zahvaljujem.

ministre sa saradnicima, uvažene kolege i koleginice narodni poslanici, poštovani građani Republike Srbije, danas na dnevnom redu imamo izuzetno važne zakone.Na samom početku svoje diskusije ću se osvrnuti na zakon o plovidbi i lukama na unutrašnjim vodama.Naša država ima centralni geostrateški položaj u regionu. Pored ulaganja u putnu i železničku infrastrukturu veoma je značajna uloga koju ima vodeni saobraćaj a luke i pristaništa su važni delovi infrastrukture preko kojih se roba prevozi unutrašnjim vodenim putevima. Samim tim, luke su glavna čvorišta na transportnoj mreži, privlače privredne aktivnosti i omogućavaju razvoj naše države i regiona.Takođe bih podsetio na samom početku da je Srbija jedna od 11 članica Dunavske komisije, međunarodne organizacije, čiji je cilj slobodna plovidba Dunavom i zaštita interesa dunavskih zemalja, kao i stvaranje bližih ekonomskih i kulturnih veza zemalja članica sa drugim zemljama.Ideja da se do 2040. godine transport robe unutrašnjim plovnim putevima poveća za 80% u odnosu na današnji saobraćaj, što je ujedno nadnacionalni cilj svih država kroz koji Dunav prolazi je odlična ideja. Saradnja, povezivanje, slobodno kretanje robe i ljudi, veoma su važni za region i Evropu, jer bez povezivanja nema ekonomskog razvoja, novih investicija, trgovinske razmene i boljeg života za sve građane.Takođe veoma je važno da naš rad usmerimo ka daljem stvaranju uslova za bezbednu plovidbu, čemu izmene i dopune ovog zakona koji je danas na dnevnom redu i teže.Srbija je danas ekonomski i politički stabilna zemlja i u mogućnosti da odgovori na sve potrebe s obzirom na to da smo u međunarodnom okruženju prepoznatljivi po kvalitetnim saobraćajnim, građevinskim i mašinskim inženjerima.Vlada Republike Srbije je 2013. godine formirala Agenciju za upravljanje lukama a 2014. godine usvojila Strategiju razvoja vodnog saobraćaja Republike Srbije od 2015. do 2025. mreža u Srbiji koju čini vodni put Dunava u dužini od 588km sa svim svojim pritokama, zajedno sa drumskim i železničkim koridorima naša država dobija posebno na značaju u sklopu evropske saobraćajne politike.Strategijom se planira unapređenje i ubrzani razvoj lučke infrastrukture. Izmenama i dopunama ovog zakona predlaže se mogućnost sprovođenja postupka za dodelu odobrenja za obavljanje lučke delatnosti u skladu sa odredbama Zakona o javno-privatnom partnerstvu i koncesijama i formiranjem društva za posebne namene između Vlade i alternativnog investicionog fonda koji će steći odobrenje za istovremeno ulaganje u više pojedinačnih terminala.Jedna s obzorom da Strategija ističe 2025. godine, sugestija bi išla u pravcu da se već sada formira radna grupa koja bi sagledala rezultate njene primene, ali i da se ide u pravcu planiranja nove strategije koja bi imala za cilj dalje podizanje i jačanje infrastrukture, flote i ulaganje u kadrove koji bi trebalo da nam budu prioritet.Recimo, samo za školovanje zapovednika broda potrebno je deset godina, a da ne govorimo o tome da mnogi od njih odlaze iz zemlje nakon završetka tog procesa. Predlogom izmene i dopuna Zakona uvodi se i mogućnost da se koncesionim aktom predvide gornji limiti lučkih taksi koje će lučki koncesionar imati pravo da naplati od korisnika luke, a ako se za to nešto utvrdi ekonomska-finansijska opravdanost tokom izrade koncesione dokumentacije, što ima za cilj da spreči eventualnu zloupotrebu položaja koncesionara koji bi u suprotnom mogao da nametne nepravedno visoke takse.Socijalistička partije Srbije podržava razvoju luk, lučkih delatnosti i lučke infrastrukture, pri čemu prilikom davanja samih koncesija treba uvažiti i obavezati koncesionare na socijalnu odgovornost u smislu jačanja lokalne zajednice i svih lokalnih lokalnih samouprava koje gravitiraju oko te samouprave ulažući obrazovanje, lokalnu privredu u vezi sa nelučkim delatnostima i uz poštovanje ekoloških standarda.Takođe, putnički saobraćaj na Dunavu poslednjih godina beleži konstantan i stabilan rast. Ovim se doprinosi i razvoju domaće i regionalne privrede i otvara mogućnost za nova radna mesta.Nautički turizam je iz godine u godinu sve raznovrsniji i popularniji. Turisti imaju priliku da obiđu brojne lokalitete, kao što su tvrđave, spomenici, parkovi prirode, a luke su okrenute potrebama turista i pružaju čitav niz različitih usluga.Ali, kada su strani turisti u pitanju postoji jedna smetnja na koju želim da ukažem. I ako odredbe zakona koje se na to odnose nisu predmet ovih izmena, zapravo radi se o tome da strani turisti u skladu sa članom 46a ovog Zakona imaju obavezu na svakom pristaništu da obave pasošku i carinsku kontrolu kako bi izašli sa broda i mogli da obilaze naše vredne spomenike kulture i na taj način uvećaju turistički promet.Prema postojećem zakonskom rešenju, za sada lučka kapetanija odobrava pristajanje brodova u međunarodnom saobraćaju van određenog graničnog prelaza za vodnio saobraćaj, jedino u cilju popravki na brodu ili sličnih okolnosti.Na primer, veliki kruzer koji plovi Dunavom ne može da pristane u Golupcu kako bi stranim turisti obišli Golubačku tvrđavu.Molim ministra da razmotri ovaj problem kako bismo ga u nekoj narednoj izmeni zakona rešili u korist turizma u Srbiji.Još jedna veoma bitna napomena koja se tiče naših specijalnih veza koje imamo sa Republikom Srpskom. Po uzoru na izgradnju aerodroma u Trebinju, čiji će finansijer biti država Srbija, trebalo bi razmotriti izgradnju multimodalne luke na reci Savi u Republici Srpskoj u Gradišci ili kod Banja Luke, koja je najveći privredni centar.Ovim projektom unapredila bi se rečna infrastruktura, privreda celog regiona bi dodatno ojačala, a uspostavile bi se i ojačale čvršće veze koje već postoje između Srbije i Republike Srpske.Uprkos tome što globalna epidemiološka situacija nije zaobišla lučki sektor prošlu godinu obeležio je rast obima teretnog saobraćaja i zauzeli smo drugo mesto u dunavskom regionu. Ova činjenica ukazuje na to da je vodni saobraćaj, grana transporta na koju se možemo osloniti, pogotovo u kriznim periodima.Naš ovlašćeni predstavnik, uvaženi inženjer Mrkonjić, je već govorio o Predlogu zakona o metrou, ja ću samo dodati da je ovaj projekat jedan od najkompleksnijih infrastrukturnih projekata za koji danas postoji kapacitet i politička volja.Slažem se sa onim što je Milutin Mrkonjić rekao da je bilo potrebno da i država stane iza jednog ovako velikog projekta i to je danas postala realnost.Takođe, ono što ste vi ministre rekli, izgradnjom metroa smanjiće se saobraćajne gužve. Kada pričamo o Beogradu postali smo svedoci da su one sve veće i da je zaista Beogradu u najskorije vreme potreban

od kojih je najvažniji veliki dvokolosečni železnički most iznad sajma, prva podzemna železnička stanica „Vukov spomenik“, koja bi bila i stanica metroa, zatim svi vračarski tuneli i Železnička stanica Beograd - centar, poznata danas kao Prokop, koja se danas završava.Takođe bih podsetio na ono što je posle NATO agresije uspeo naš uvaženi inženjer Milutin Mrkonjić da uradi, a tiče se upravo obnove naše zemlje i obnove naših infrastrukturnih saobraćajnica, u kojima je on učestvovao, odnosno na čijem čelu je bio u to vreme. To je radio na jedan sjajan način.Na samom kraju, par reči bih rekao i o Predlogu zakona o izmenama i dopunama Zakona o posebnim uslovima za realizaciju projekta „Izgradnje stanova za pripadnike snaga bezbednosti“. Imamo u vidu težinu, značaj i složenost obavljanja

svojim prethodnim izlaganjima govorio sam i o nemerljivom doprinosu koji u ovom trenutku i poslednjih godinu i nešto dana daju i naši zdravstveni radnici. Mislim da bi bilo značajno da počnemo da razmišljamo i o tome da se i za njih u narednom periodu grade neki stanovi. To bi bio jedan od načina da im se zahvalimo za sve ono što su naši zdravstveni radnici uradili za sve nas u prethodnom periodu.Mislim da bi pored toga to bio jedan od način da kada pričamo i o mladim i uopšteno zdravstvenim radnicima, to bi bio jedan od načina da ih motivišemo s jedne strane, a s druge strane, i zadržimo u našoj zemlji da ostanu ovde i da budu naši lekari koji će znanje koji su stekli na našim fakultetima ovde i primenjivati. Zahvaljujem se. Zahvaljujem se narodnom poslaniku Uglješi Markoviću.Poštovani narodni poslanici, u skladu sa članom 87. Poslovnika Narodne skupštine, sada određujem pauzu u trajanju od jednog časa.Sa radom nastavljamo u 15.00 Hvala,